Моля? (Шум и реплики.) Точно това казвам, че не виждам никого от Министерския съвет, не виждам представител, не виждам член на Министерския съвет, който да представи евентуално

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Правя процедура да поканим изпълнителния директор на Националната здравноосигурителна каса – професор Салчев, който е навън. Моля да бъде поканен.

Моля за представяне на Доклада на водещата Комисия. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса

На свое заседание, проведено на 24 август 2021 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., № 46-102-01-1, внесен от Министерския съвет на 30 юли 2021 г. На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването, доктор Стойчо Кацаров, управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), професор доктор Петко Салчев, представители на Министерството на здравеопазването, съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и на пациентските организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от управителя на НЗОК професор доктор Петко Салчев, който запозна народните представители с основните финансови параметри, заложени в измененията и допълненията на бюджета

като с тези средства ще бъде обезпечено финансирането на сключените договори на НЗОК за предоставяне на услуги за поддръжка на електронните системи за сигурност за предоставяне на услуги за поддръжка на електронните системи за сигурност в обектите на НЗОК, за комплексно обслужване и системна експертна помощ за информационно-техническата инфраструктура на НЗОК, на услугите, необходими за функциониране на дейността на НЗОК и извънгаранционна поддръжка и лицензи за системата EESSI, както и за извънгаранционна поддръжка и лицензи за „Система за сигурност на информацията В допълнителните средства по показател „Издръжка на административните дейности“ се включват и средствата за изработка и доставка на заявени количества европейски здравноосигурителни карти. Той допълни, че по този начин ще се гарантира и заплащането до края на 2021 г. на съдебните разноски по постъпили изпълнителни искове в НЗОК, както и лихвите върху главниците по постъпили изпълнителни листове в размер

1.1.3.9 в размер на 120 465 000 лв., като средствата ще бъдат разпределени за първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ, включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение, дентална помощ, медико-диагностична дейност, лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ и за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурените лица. С Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта се предлага допълнителните средства да се разпределят по решение на Надзорния съвет на НЗОК, като по този начин се дава възможност за своевременното вземане на решения за финансово обезпечаване на възникналите потребности от средства в съответните направления на разходите за здравноосигурителни плащания по време на обявена извънредна епидемична обстановка. Резервът, включително за непредвидени и неотложни разходи, съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, е три на сто от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравно осигуряване от други бюджети и е в размер на 4 035 000 лв. С предлагания законопроект се предвиждат средства в размер на 2 500 000 лв. за изпълнение на дейността по здравни грижи, осъществявана в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти. Предвижда се и удължаване на срока за заплащането на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания по досегашния ред до 31 декември 2021 г., като се запазват и размерите на стойността им, определени към 31 декември 2019 г. Становището на Българския лекарски съюз (БЛС) беше представено от доктор Николай Брънзалов, който изрази принципна подкрепа за предлаганите изменения и допълнения, но възрази срещу предвидената възможност допълнителните средства по бюджета на НЗОК да се разпределят и заплащат по решение на Надзорния съвет. Той подчерта, че при разпределението на допълнителния финансов ресурс трябва да има яснота, прозрачност и предвидимост. Според съсловната организация именно законодателят следва да определи конкретните параметри на отделните здравноосигурителни плащания по бюджета на НЗОК. Доктор Брънзалов уточни, че БЛС категорично се противопоставя на осигуряването на средства за финансирането на дейността по здравни грижи, тъй като към настоящия момент не съществува правно основание за извършване, отчитане и заплащане на тази дейност през 2021 г. Председателят на Българския зъболекарски съюз, доктор Николай Шарков, също възрази срещу едноличното разпределение на средствата от Надзорния съвет на НЗОК и подчерта, че в този процес би следвало да се вземе предвид и становището на съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина. Той изрази надежда, че Народното събрание ще вземе предвид становището на представляваната от него съсловна организация при второ гласуване на Законопроекта. Професор Асена Сербезова запозна народните представители със становището на Българския фармацевтичен съюз (БФС), в което се посочва, че е налице неравно третиране в действащото законодателство на магистър-фармацевтите, които работят в лечебни заведения за болнична помощ. Тя призова при второ гласуване на Законопроекта да се създаде правно основание тези магистър-фармацевти също да получават допълнително месечно възнаграждение, тъй като са пряко ангажирани с дейности, свързани с COVID-19. становището на Българската асоциация на зъботехниците се изразява подкрепа за разглежданите нормативни промени, като се отправя молба да се обсъдят възможностите медицинското изделие „тотална зъбна протеза“ да бъде финансирано от бюджета на НЗОК. Председателят на Българската асоциация за закрила на пациентите господин Пламен Таушанов заяви, че принципно подкрепя разпределението на допълнителни средства по бюджета на НЗОК. Той уточни, че средствата за здравноосигурителни плащания трябва да бъдат детайлно разписани в тялото на Закона, тъй като именно по този начин ясно ще бъде изразена волята на законодателя. като предлага да се предвиди увеличение на цените на клиничните пътеки за лечение на COVID-19. Представителите на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България и на Българската генерична фармацевтична асоциация посочиха, че част от допълнителните средства би следвало да бъдат предвидени за увеличение на средствата за 2021 г. за за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, което ще ограничи нарастващата тежест на компенсациите и отстъпките, заплащани от фармацевтични компании към НЗОК, тъй като това е основно предизвикателство за устойчивото функциониране на системата на заплащане на медикаменти от НЗОК. Те подчертаха, че е налице тревожна тенденция за прекомерно увеличение на размера на средствата за възстановяване, която може да засегне негативно пациентите поради намаляване на икономическите стимули за доставка на лекарства на българския пазар. Съществува риск при липса на актуализация на бюджетните разходи за лекарствени продукти за 2021 г. от достигане на критично ниво, при което фармацевтичните компании няма да могат да изпълняват ангажиментите си за доставка на някои лекарствени продукти, чиято стойност се заплаща напълно или частично от НЗОК, тъй като ефективната цена за доставка на някои лекарствени продукти след заплащане на компенсации и отстъпки е отрицателна величина, което води до икономическа невъзможност за предоставяне на лекарствени продукти без загуба. Беше обърнато внимание, че сигурността на лекарственото снабдяване в България до голяма степен зависи от гарантирането на правната сигурност и предвидимост, която да дава възможност фармацевтичните компании да планират дейността си в страната и да изпълняват задълженията си за задоволяване на здравните потребности на българските граждани. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването обсъдиха предлаганите в Законопроекта финансови параметри и отправиха конкретни въпроси във връзка с конкретния размер на допълнителните средства по отделните здравноосигурителни плащания, амбулаторната процедура за лечение на COVID-19 в условията на извънболничната медицинска помощ, дейността по здравни грижи, осъществявана в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти и относно възможността за подобряване на баланса между извънболничната и болничната медицинска помощ. Беше подчертано, че между първо и второ гласуване на Законопроекта следва да се обсъдят основните проблеми и да се потърсят възможностите за тяхното разрешаване в полза на всички български граждани и на участниците в системата на здравеопазването. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за“ – 11, без „против“ и „въздържали се“ Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., №

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри! Мисля, че днес гледаме три важни законопроекта, които касаят следващите месеци, а може би и година.

Господин Каримански, заповядайте да представите Доклада на Комисията по бюджет и финанси. Заповядайте, госпожо Пешева, щом господин Каримански се отказва да го представи.

На заседание, проведено на 24 август 2021 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди посочения законопроект. На заседанието присъстваха: доктор Стойчо Кацаров – министър на здравеопазването, Виолета Лорер – заместник-министър на финансите; професор доктор Петко Салчев – управител на НЗОК; представители на съсловните и пациентските организации.

в това число от здравноосигурителни вноски 105 млн. лв. и от трансфери за здравното осигуряване – 29 млн. 500 хил. лв. Със Законопроекта се предлага текущите разходи да се увеличат със 130 млн. 465 хил. като те се преразпределят, както следва: 1. Предвиждат се средства в размер на 10 млн. лв. за издръжка на административни дейности. Тези средства следва да покрият до края на 2021 г. финансови ангажименти, които не могат да бъдат изпълнени, по сключените договори на НЗОК за предоставяне на услуги за поддръжка на електронните системи за сигурност в обектите на НЗОК, за услугите, необходими за функциониране на дейността на НЗОК и извънгаранционна поддръжка и лицензи за системата EESSI, както и за извънгаранционна поддръжка и лицензи за „Система за сигурност на информацията – В допълнителните средства по този показател „издръжка на административните дейности“ се включват и средствата за изработка и доставка на заявени количества европейски здравноосигурителни карти, както и средствата за гарантиране заплащането на съдебните разноски по съдебни дела,

Предвиждат се средства в размер на 120 млн. 465 хил. лв. в създадения нов ред 1.1.3.9., като в условията на обявена епидемична обстановка те се разпределят и заплащат по решение на Надзорния съвет на НЗОК по следните дейности: първична извънболнична помощ; специализирана извънболнична медицинска помощ – включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение; дентална помощ; медико-диагностична дейност; лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги; медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ; здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ; поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурените лица. Предвид непредвидимостта и възможните обрати в хода на заболяването на четвъртата вълна на епидемията, както и нейното отражение върху извършваните дейности, съответно различните плащания към изпълнителите в извънболничната медицинска и дентална помощ, средствата не са разпределени и заложени по видовете здравноосигурителни плащания, а са обединени в създаден отделен ред: „1.1.3.9.

В тези средства се планират средства за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурените лица в размер до 14 млн. лв. По този начин ще се гарантира потребление на средствата единствено за посрещане на допълнителните разходи по дейностите за лечение на COVID-19 и сумите по „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, както и новите дейности, свързани с COVID-19. Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване на база на постъпилите приходи се заделя 3% „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ в размер на 4 млн. 035 хил. лв. За прилагане на реда на § 8, ал. 1 и 2 от средствата по ред 1.3. „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ са предвидени 20 млн. лв. за здравноосигурителни плащания за здравни грижи, като от тях се определят 2 млн. 500 хил. лв. за изпълнение на дейността по здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти. С предлаганите промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. се постига балансирано бюджетно салдо. Представителите на съсловните и синдикалните организации изразиха принципна подкрепа за актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 17 народни представители,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

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, няма да повтарям данните, които бяха прочетени вече в докладите на двете комисии – тази по Бюджет и финанси и тази по Здравеопазване. Аз имах възможността да участвам в заседанията и на двете комисии. Дискусиите, които се проведоха, бяха много задълбочени. Нямаше нито едно принципно възражение срещу приемането на Законопроекта. Имаше известни спорове в Здравната комисия по отношение на това дали средствата, както са предложени, трябва да останат общо – и в правото на Надзорния съвет на НЗОК да ги разпределя спрямо динамично променящата се ситуация при настъпващата четвърта вълна, или Народното събрание трябва да ги разпредели по пера. Право на Вас като народни представители е да решите как да постъпите по този въпрос, но той така или иначе не се отнася за обсъждането на първо гласуване и приемането по принцип на Законопроекта. Това е дебат, който вероятно ще се проведе, когато Народното събрание разглежда Законопроекта за второ гласуване. Искам да добавя нещо като допълнителна яснота по отношение на предвидените разходи в Законопроекта. Макар да се наричат „Административни разходи“, тъй като такава е номенклатурата, която се използва при определянето им, тези близо четири милиона, които трябва да бъдат изплатени на лечебните заведения по заведени от тях дела срещу НЗОК за неплатена надлимитна дейност, всъщност по същество това са отложени здравноосигурителни плащания. Това са плащания, които НЗОК не е изплатила в периода 2015 – 2018 г. за дейност, извършена от лечебните заведения за болнична помощ по лечение на български граждани, което лечение е било над определените тогава от НЗОК лимити. лимити. Макар да ги наричаме „Административни разходи“ по същество това са здравноосигурителни плащания, отложени през годините, които също е важно да бъдат платени, защото тези средства ще постъпят в лечебните заведения. С тези пари, ако Народното събрание приеме тази актуализация, всъщност ние ще подкрепим лечебните заведения, лекарите, медицинските сестри, зъболекарите, зъботехниците, фармацевтите, ще дадем възможност на НЗОК да закупи допълнителни лекарства. От тази гледна точка и от гледна точка на настъпващата пандемична вълна е важно не само приемането на Законопроекта, важно е и той да бъде приет възможно в най-кратки срокове, за да даде сигурност и спокойствие на системата в планирането и провеждането на мерките за противодействие на четвъртата пандемична вълна, която настъпва. В тази връзка аз Ви призовавам за по-голяма експедитивност при разглеждането и приемането на този законопроект и във възможно по-кратки срокове това да бъде направено от Народното събрание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Кацаров. Откривам дебата по Законопроекта. Имате думата за изказвания. Заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Приемаме изменението и допълнението на Закона за бюджета на НЗОК, като правим следните допълнения: В т. 1 – 10 милиона за издръжка на административни дейности следва да се даде детайлна разбивка по изброените дейности, а не само лихвите и плащанията в размер на 3 млн. 873 хил. 700 лв.

Тук следва да се имат предвид и средствата за амбулаторно лечение на ковид инфекция от общопрактикуващите лекари, поради това че до момента по неясни причини този пакет е неостойностен и рискуваме при евентуално остойностяване на този пакет средства за заплащането му Проблемът е в това, че вече два месеца се говори за този пакет, но до този момент още нямаме остойностяване.

допълнително амбулаторно лечение на ковид пациенти от специалисти в доболничната помощ. Защото пак рискуваме и по този параграф да не могат да бъдат осъществявани плащания. Ако се предвиди в доболнична помощ в пакета за амбулаторно лекуване заплащане и на медикаментите, следва да се заплатят лекарствените продукти в следващата точка – Лекарствени продукти, в това число амбулаторно лечение. Считаме, че предвиденият резерв от 20 млн. лв. е напълно достатъчен, за да може да се остойностят отделните точки и отделните разходи. Предвидените 2,5 млн. лв. за изпълнение на дейности по здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти, е едно добро начало и категорично подкрепяме това, още повече кризата с кадрите в този сектор се задълбочава. Обръщаме внимание, че следва да се опростят бюрократичните процедури и възможностите за кандидатстване от изпълнители на такива дейности, защото в момента условията са такива, че едва ли тази сума ще бъде изразходена. Тук искаме да направим и едно допълнение. В изменението и допълнението на Закона за бюджета на НЗОК магистър-фармацевтите, работещи в лечебните заведения, отново не са включени в обхвата на лицата, изброени в разпоредбите на чл. 5, ал. 1, т. 1.3, които имат право на допълнителни трудови възнаграждения в различен размер. Получава се един парадокс: помощник-фармацевтите от болничните аптеки, които са специалисти и по здравни грижи, имат право по смисъла на чл. 5 и получават допълнително възнаграждение в размер на 360 лв., а техните ръководители – не. Така съществуващ, текстът противоречи на чл. 14 от Европейската конвенция за защита правата на човека, член 1 и Протокол № 12, нарушават се редица норми и трудово-правни отношения, в това число Конвенция № 11 относно дискриминация в труда и професията. Нарушени са още редица актове, с които рискуваме едно евентуално завеждане от Професионалната асоциация на фармацевтите да доведе до загуба и заплащане на много повече средства. Магистър-фармацевтите са медицински специалисти и според уредбата в Закона за здравето са равнопоставени като квалификация и правила за регулиране на професията като изброените в чл. 5, ал. 1. Налице е пропуск в Закона, изключващ от обхвата част от медицинския персонал, по данни на Фармацевтичния съюз между 400 – 450 човека за страната. За да бъде преодолян, е необходимо да бъде допълнен текстът в чл. 5, ал. 1, като се създаде нова т. 4, която ще е основание за заплащане на трудовото възнаграждение или в чл. 5, ал. 1, т. 1 след думата „лекари“ се добави „магистър-фармацевти“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господа министри, уважаеми господин Управител на Националната здравноосигурителна каса! Ноторно известно е, че на първо четене се обсъжда философията на Законопроекта, дори тогава, когато става въпрос за актуализация на бюджета и тогава, когато става въпрос за повече средства за здравноосигурителни плащания. Ситуацията в момента предполага, че те ще бъдат предвидени за това да се укрепи здравноосигурителната система за справяне с предизвикателствата на пандемията от COVID-19.

като това в мотивите е обяснено с евентуално приемане на увеличение на пенсиите в бюджета на държавното Такава логика наистина е относително спорна и проблемна, защото предстои като втора точка да разгледаме на първо четене Законопроекта за актуализация на бюджета на Всички парламентарни групи са склонни по свой начин да интерпретират необходимостта от актуализация на пенсиите и не вярвам някой тук да може да прогнозира какъв ще е крайният резултат, тоест какви ще са приходите в крайна сметка от трансфери за здравно осигуряване. Защото пенсионерите са контингент, който осигурява държавата и вноските за тях се заплащат чрез трансфер от държавния бюджет. Тоест ние не сме сигурни, че тези изчислени 29 млн. 500 хил. лв. са коректни и ще бъдат наистина такива на крайната фаза на приемане на бюджета от Народното събрание, което в случая не може да бъде просто един гумен печат на предложения от служебното правителство законопроект, а би следвало да изрази волята на народните представители, които от своя страна изразяват волята на своите избиратели. От гледна точка на развенчаването на една често употребявана мантра смятам, че това е много полезно, защото много пъти се използва че държавата не осигурява контингентите, които са обект на осигуряване от нея върху реалния размер на пенсиите или заплатите на служителите. Виждате, че това не е така. Пенсионерите се осигуряват съобразно размера на техните пенсии, тоест в този случай държавата е коректен платец. Това е единствената полза от мотивите към този разглеждан законопроект. От гледна точка на приходите от здравноосигурителни вноски предвидените 105 милиона в повече по никакъв начин не са мотивирани. За да може да сме наясно наистина ли е стабилна системата на здравно осигуряване и как върви изпълнението на бюджета на Касата, поискахме отчет за първото 6-месечие. В него наистина се вижда, че НАП предвижда до края на годината да се съберат 91 милиона повече от здравноосигурителни вноски и евентуално, ако има допълнителни приходи, може да се получи тази стойност. Но за това не е необходима актуализация на бюджета, защото и в действащите текстове на Закона за бюджета на НЗОК има правна възможност Надзорният съвет да разпределя тези средства по свое усмотрение в зависимост от това какви са изпълненията по отделните пера, но само за здравноосигурителни плащания. Единственото, за което не могат да се разпределят над събраните вноски, е за административни разходи, а тук виждаме, че целта наистина е да се дадат едни 10 милиона повече за административни разходи, които, признавам, по никакъв начин не бяха добре мотивирани, защото допълнителните плащания за споразумения за надлимитна дейност могат да се случат по решение на Надзорния съвет чрез преизчисления и икономии на параметрите, касаещи болничната медицинска помощ. От гледна точка на разходите наистина изглежда правно-технически недобро решение в един ред да се запишат тези 120 млн. 465 хил. лв., да се постанови, че те могат в условията на извънредна епидемична обстановка само да бъдат разпределени за първична извънболнична медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ, дентална помощ, медико-диагностична дейност, за лекарствени продукти, медицински изделия и болнична медицинска помощ. Защото всъщност в действащото законодателство, вече подчертах, че тази правна възможност на Надзорния съвет е дадена и в този смисъл актуализацията изглежда безсмислена. От гледна точка на това, че – тук отново смятам, понеже видях, че има консолидирано мнозинство за приемане на този бюджет, ще трябва народното представителство наистина да се ангажира да разпредели тези средства по параметри параметри и параграфи, защото тогава има възможност при икономии в отделните пера, преразпределението да се осъществява от Надзорния съвет, но само с участието на съсловните организации: Българският и от гледна точка на актуалната здравна ситуация смятам, че това е далеч по-коректно. Най-ненадейно в Преходните и заключителните разпоредби се появяват едни средства за ваксини, които са извадени именно от тези 120 млн. 465 хил. лв., за заплащане на ваксините за COVID-19, при условие че в горния ред не съществува такава възможност. По същество това предложение изглежда спорно и абсолютно некоректно. Досега средствата за поставяне на ваксина срещу COVID-19, която е препоръчителна, идваха от държавния бюджет чрез трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването. От изпълнението на бюджета за първите 6 месеца се установява, че досега са изплатени 6 млн. 715 хил. лв. за поставянето на 671 хил. 563 ваксини. Това е за първото шестмесечие. Сега изведнъж средствата за поставяне на ваксини се изисква да бъдат от здравноосигурителни вноски. Моите въпроси са: защо средствата за здравноосигурителни вноски ще бъдат ползвани и по какъв нормативен ред за препоръчителни ваксини? В България съществуват и се правят и други препоръчителни ваксини. Това са ваксините против ротавирус, против рак на маточната шийка и ваксините против грип. Те се заплащат от държавния бюджет, защото не са включени в задължителния имунизационен календар, а са препоръчителни ваксини. Само задължителните ваксини се заплащат от здравноосигурителни приходи. Така се получава различен ред за заплащане на ваксините, който смятам за некоректен. Некоректен е и от гледна точка на това, че няма отговор на въпроса как ще бъде заплатено на районните здравни инспекции, които също поставят ваксини. На тях също се заплаща по 10 лв. за всяка поставена ваксина, а тук се предвижда тези средства да се дават само на лечебните заведения, които имат договор със Здравната каса. По смисъла на Закона РЗИ-тата нито са лечебни заведения, нито имат договор с Националната здравноосигурителна каса. Това категорично трябва да бъде ревизирано и коригирано. За мен и сумата, предвидена за поставяне на тези ваксини, е твърде амбициозна от гледна точка на изключително скромните постижения на служебното правителство по отношение на ваксинационния процес. В Преходните и заключителните разпоредби се предвижда и едно поемане на ангажимент за финансиране на лечебните заведения за здравни грижи в размер на 2 млн. 500 хил. лв., което няма никаква кореспонденция с въведения в § 1 нов ред 1.3.8 до 20 млн. лв. възможност за разпределение на средствата за непредвидени и неотложни разходи от бюджета от Надзорния съвет на Касата. Искам да подчертая, че не става въпрос за средства за медицинските сестри, акушерките или лекарските асистенти. Става въпрос за финансиране на нов тип лечебно заведение, което ние създадохме с промяна в Закона за лечебните заведения, които ще осъществяват здравни грижи в домовете. Не беше отговорено нито колко са регистрираните такива лечебни заведения досега, не беше отговорено и за това има ли създадена методология за остойностяване на дейностите, които се осъществяват от тези лечебни заведения и съответно за заплащането им, няма никаква нормативна уредба по този въпрос.

Нека наистина да се прецизира внимателно този текст, защото иначе правната техника изглежда абсолютно некоректна. От гледна точка на

и аз поставих въпроса има ли някакви различни намерения в това Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика да се откажат от намерението през Националната здравноосигурителна каса да бъдат осигурявани тези средства, защото промяната в тези параграфи тук, в актуализацията, която виждаме, говори точно в тази посока. Надявам се, тук, поне в пленарната зала да получим отговор на този въпрос, защото иначе наистина това, предложено по този начин,

Незначителен преразход има по отношение на лекарствените продукти, които се използват основно за лечението на онкологични заболявания и в денталната помощ. Много значителен е преразходът обаче за лечението на деца в чужбина. В момента изпълнението на бюджета е в размер на 91,8% и това е в първите шест месеца на годината, тоест там се очертава един значителен дефицит. По никакъв начин предложената актуализация на бюджета не отговаря на въпроса ще има ли достатъчно средства за лечението на децата, които са със заболявания, на които не може да им се окаже медицинска помощ в България, а също така и на децата с онкохематологични заболявания. Това е една изключително чувствителна и важна тема. Надявам се да се даде отговор и на този въпрос, защото в противен случай очаквам наистина една сериозна обществена реакция. Интересното е, че преразход има и по отношение на осигуряването на средства за интензивно лечение на здравно неосигурени лица – нещо, което в контекста на пандемията от COVID-19 отново изисква реакция от страна на Министерството на здравеопазването и от страна на Министерския съвет, защото в никакъв случай не можем да оставим без финансиране тази дейност, която в истинския смисъл е животоспасяваща. Искам да подчертая още веднъж, че здравноосигурителните вноски, за които се предвижда да се съберат в повече за тази година,

В условията на бушуваща пандемия смятам, че е неморално да се увеличават разходите за административните дейности, а трябва да се укрепват наистина тези дейности, които гарантират животът и здравето на българските граждани. Предложената актуализация е правно-технически и финансово неиздържана според мен, а от гледна точка на актуалната епидемична ситуация – безполезна. Затова парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма да подкрепи актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър! Уважаема колега Дариткова, понеже Вие споделихте в залата, че при прегледа, който сте направили на предварителния доклад

бихте ли ни отговорили: колко деца са изпратени, с какви заболявания – като сте правили анализ на всичко това, и какво е състоянието на така нареченото от Вас стратегическо направление за онкохематологично лечение на деца по отношение на трансплантационното лечение, тъй като основната част от средствата за тези деца през последната година от Вашето управление се насочват за изпращането на децата в чужбина, а не за реализирането на трансплантация на територията на Република България?! Благодаря Ви, госпожо Председател.

Уважаеми колега Михайлов, задавате ми въпрос, който е в компетентността на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. Аз все още съм народен представител – член на Здравната комисия. Съвсем коректно поисках Отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за първото шестмесечие и съвсем коректно го споделих с всички народни представители от Здравната комисия, за да можем да видим глобалните параметри на разходване на средствата. Ако искате детайлно разглеждане на всеки един клиничен случай, като народен да поискате информация от Националната здравноосигурителна каса. Сигурна съм, че ще Ви я дадат в пълен обем, за да може после да я анализираме, ако прецените, и да правим изводи за това какво е нивото на онкохематологичната помощ за деца и въобще състоянието на системата на детското здравеопазване.

нямат особен принос към дискусията и не възразяват по никакъв начин на всичките аргументи, които изнесох и с които смятам, че наистина трябва с огромна доза скептицизъм да се подкрепи този законопроект и от останалите политически сили. Още веднъж повтарям, че ние не можем да подкрепим подобен Проект за актуализация на бюджета. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Господин Михайлов – за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми министър Кацаров, уважаеми колеги! Много неща са ноторно известни, но малко от тях се реализират на практика в залата на Народното събрание, за съжаление. Така се случи и преди малко. Аз действително ще се опитам да се обърна към Вас

от 65 човека, че актуализация на бюджета в направление „Здравеопазване“, и то в основното му направление – НЗОК, трябва да има. Въпросът е: по какъв начин, министър Кацаров? Тук нашата парламентарна група има своята концепция, има своите забележки, отнесла се е позитивно към това, че трябва да се актуализира бюджета. Сега ние ще се опитаме в рамките на минутите, които са ни предоставени от ръководството на Народното събрание, да се аргументираме. Първото нещо, което наистина е важно, е: когато се формира една философия – дали на бюджет, дали на неговата актуализация, и затова се обърнахме към Вас с този въпрос, но, за съжаление, в отговора не получихме това, което ни удовлетворява, да имаме реална представа от статуса, който налага тази актуализация. Вие няколко пъти заявихте, че идващата, да не казвам коя вълна четвърта, налага най-вече тази актуализация. Аз Ви помолих преди 15 – 20 дни в един от дебатите в парламента, в който Вие активно участвахте, като това преди години много рядко се е случвало, да ни представите анализ на конкретната епидемиологична обстановка в страната, какъвто анализ е направен във всички държави от Европейския съюз. Цяла нощ снощи съм се занимавал с това да гледам анализа на отделните държави и вече в Германия германските здравни власти не обръщат внимание на брой заразени, с което съсипват всеки ден душите на нашите телевизионни зрители и радиослушатели, а се интересуват от брой болни в болниците, което у нас не се случва и това продължава да тормози цялата нация. Този анализ обаче, доктор Кацаров, до момента не ни е предоставен от Министерството на здравеопазването. Ние имаме нужда от него сега, веднага, за да можем между първо и второ четене действително да се опитаме да Ви бъдем полезни. Вие сте експертната страна, Вие сте едно Министерство – пирамида, с множество дирекции, с множество експерти вътре, ние сме народни представители с необходимата доза, разбира се, експертност в отделните комисии и ако Вие ни предоставите този анализ, а не разчитаме на анализа на една частна лаборатория, то тогава наистина ще Ви бъдем най-полезни с тези цифри. И тук искам да кажа, че Вие сам казвате в едно интервю от последните 24 часа, че тези средства, които предвиждате в размера на корекцията за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, могат да не стигнат даже до края на годината, но когато получим този анализ, ще можем да бъдем докрай полезни на Министерството на здравеопазването. Вторият въпрос обаче, който е от сериозно значение и който аз поставям не за първи път пред уважаемата зала на Народното събрание, в този бюджет на Националната здравноосигурителна каса и в корекцията на националния бюджет, който ще гледаме няколко часа по-късно, няма нищо, нищо, буквално нищо в направлението детско здравеопазване, като дискусиите, които в момента вървят в обществото, министър Кацаров, и вчерашното интервю на Вашия колега в едно от най-популярните предавания по националните телевизии, както и интервюта на отделни хора от тази зала, не дават никакъв отговор на това: как ще започне учебната година? Тя започва след 20 дни.

искам да Ви обърна внимание на философията на този бюджет, че тук действително Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса трябва сериозно да се обърнат към проблемите на детското здравеопазване, тъй като там… там… Сега ми се подадоха данни, че само през пролетта на тази година за ученик са изразходвани – и то от бюджетите на училищата, а не на Министерството на здравеопазването и не на Националната здравноосигурителна каса – средно по 25 лв. на ученик. Представете си каква сума представлява това за държавата в момента? Около 25 млн. лв. за предпазни средства, за дезинфектанти. Никой не е възстановил на училищата тези средства и сега отново идваме към учебната година, а тази философия, тази конструкция в тези бюджети, които ни представяте, до момента не е налице. налице. Най-важното нещо за нашата нация са нашите деца и затова ние Ви молим като парламентарна група да се обърнете към своите експерти и да им представите, ако не – ние ще Ви представим нашето експертно мнение между първо и второ четене,

Това са много сериозни приказки по националните медии, които създават обществено настроение и от ГЕРБ-СДС.) Няма да споря с хора от залата, нали, но когато се говори за нещо – трябва да се знае каква е неговата значимост, каква е неговата опасност за деца и подрастващи и тогава да се представи на нацията. Тоест смятам, че като министър Вие ще вземете отношение към целия този въпрос, който е свързан и с училищата, и с детските градини, и с яслите във философията на бюджета, а ние ще се опитаме да Ви помогнем и в това отношение. На следващо място, пред мен тук са мотивите, тази сутрин си позволих да ги извадя и действително като като влезем в детайли – тук понеже говорим за философия, не ми се иска да влизам в цифри, но като влезем в детайлите на мотивите, доктор Кацаров, на първо място сте извадили информационното обслужване на Касата. Нали този бюджет е бюджет за кризисно овладяване на ситуацията?! В първия ред, в първата страница на мотивите стоят тези, които са свързани с осигуряването на информационното обслужване на Касата.

…нито е сериозно, нито аргументира мотивите по начин, по който те да бъдат приети от народните представители, така че да гласуват в полза на проектобюджета. И по конкретните цифри, за които ние също настояваме, и няколко пъти го казахме, и тук колеги преди нас го казаха в залата – да бъдат разпределени конкретните цифри по конкретните пера, а да не се стоварва всичко в един ред в бюджета. Тук ни се предлага по този начин отново не някаква детайлна промяна, а оставането в ръцете на един орган, какъвто е Надзорният съвет, да разпределя както си иска перата, каквито и обеми да дава на тези пера, което създава условия за субективизъм, и от друга страна, създава условия за дебаланс. На следващо място, нещо, което е много важно.

Това не се вижда за момента по начина, по който е представен разходът на средствата – тази философия не се вижда. Не искам тук да занимавам уважаемата зала с тази процедура, която в момента се подготвя. Следобед ще имаме време в една по-специализирана аудитория една по-специализирана аудитория да влезем в дискусия по този въпрос. Това също е важно, за да можем да намерим баланса в натоварването на системата, системата да не се окаже претоварена есента и отново да стигнем до такива покъртителни сцени с припадащи хора по стълбищата на болниците и до това неудовлетворение на цялата нация от възможностите на здравната система. На следващо и последно място може би в моето изказване, във Вашия отговор лично до мен внезапно се появяват едни 13 милиона за заплащане по координационни системи. Сега, да Ви кажа честно, пак бюджет, който е ориентиран към кризисно състояние на нацията, на ситуацията в здравеопазването, не може да оправя бакии, както казват старите българи, които са създадени години преди това!

в направления, които ще бъдат полезни за нашето здравеопазване в дадения момент, при промените, които се очакват. С всички тези забележки нашата парламентарна група смята, че трябва принципно да бъде подкрепен проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса на първо четене и ще внесе своите поправки и своето детайлно мнение между първо и второ гласуване. Благодаря Ви, госпожо Председател.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър! Уважаеми господин Михайлов, съгласна съм с всички критики, които отправихте към изготвения от Министерския съвет и внесен от министъра на здравеопазването Проект на актуализация на бюджета, с изключение на една. Отбелязахте, че няма данни, които да се анализират и правилно тълкуват по отношение на случаите на заболели и хоспитализирани пациенти. Именно към това ми е репликата. Поправям Ви, защото от миналата година, господин Михайлов, съществува интерактивна карта, съществува Единен информационен портал, който беше изработен от експерти на Министерството на здравеопазването и правителството на Борисов, от който е видно – не знам дали нямате тази информация за днес, че новите случаи на коронавирус, регистрирани през последното денонощие, са 1601 – с 300 по-малко от вчера. През последните 24 часа са починали още 48 болни от ковид при 33-ма починали през предходното денонощие. Общият брой, за съжаление, на всички българи, които са загубили живота си от ковид, е 18 613. През последните 24 часа са направени 22 480 теста; в болница са настанени 2985 души, а 262 от тях са в интензивно Като излекувани са отчетени 574 души. Тази интерактивна карта и Единният информационен портал дават информация за всички нови случаи по области, дават информация за всички нови случаи по заразени в лечебни заведения, в смисъл – медицински персонал. Така че мисля, че този анализ съвсем спокойно може да се прави. Отделно от това, че няма анализ какво ще се случи с

в която сме вече повече от година, не се вземат адекватни мерки, съм съгласна, че трябва да има отново дебат не само в рамките на този по актуализацията на бюджета. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Друга реплика? Не виждам. Заповядайте, доктор Михайлов.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми министър Кацаров! Уважаема госпожо Атанасова, много пъти съм си позволявал от тази трибуна да моля хора, които нямат представа от нещо, да не влизат в него. Наистина Вие сте били министър на здравеопазването, с цялото ми уважение към Вас, и предполагам, че това е причината, но мога да Ви кажа моето професионално мнение, казвал съм го на доктор Кацаров, за така наречения Единен портал. Този, който го е правил, си е оставил там ръцете. Отворете го, разгледайте го, аз го разглеждам всеки ден и с доктор Кацаров сме го коментирали. Да не говорим за една платформа, на която попаднах в една от общинските болници, за отчитане на ковид, тя е платформа – електронна, която е свързваща свързваща между болниците. Там пък какво чудо е, там какви неща са написани! Това са меки думи, които казвам: оставил си е ръцете. Това не е информационна готовност, която се предоставя на нацията, на този, който се интересува. Това не е начин нещата да бъдат представени пред хората. Има много по-сериозни начини – ако искате, отворете немските платформи, отворете френски, италиански платформи, вижте по какъв начин са структурирани.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! според „Движение за права и свободи“ смисълът на тази дискусия е как финансово да подкрепим системата на здравеопазване, българските лекари и оттам българските пациенти в тежката ситуация, в която се намира страната във връзка с ковид кризата.

без да сме запознати с Отчета на Националната здравноосигурителна каса по отношение на изпълнението на бюджета към шестмесечието. Затова благодаря на управителя на

месец юни на тази година, трудно можем да вземем информирани решения за това по какъв начин да подпомогнем системата на здравеопазването. А че тази система има нужда от подкрепа, едва ли някой от тази зала има нещо против. Искам да припомня на народните представители, че в бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. са приети 5 млрд. 341 млн. 312 хил. разходи и трансфери. Сега големият въпрос е дали тези средства са достатъчни, или дали е необходима актуализация на този бюджет? Във всички случаи системата на здравеопазването трябва да бъде въоръжена с допълнителен финансов ресурс, който да може да подпомогне системата с гъвкави решения да се

– преди малко в дискусията тук беше казано, че приходите от тези 105 милиона, както заяви министърът на финансите в предварителната дискусия при изслушването на тримата министри, са като преизпълнение на приходите от осигурителни вноски. В мотивите обаче на Законопроекта за актуализация на бюджета на Касата е записано, че тези приходи са за сметка на предстоящото преизчисляване на пенсиите и оттам увеличаване на осигурителните приходи. Не е важно откъде ще дойдат осигурителните приходи, важното е на този етап по какъв начин ще предложим разпределението на тези допълнителни финансови средства.

На следващо място, по отношение на здравноосигурителните плащания изпълнението е 47,8%, в това число за болнична помощ – 43,7%, което означава, че има и допълнителен резерв, освен тези 124 милиона 124 милиона 500 хиляди, които да могат да бъдат използвани в условията на криза. Искам обаче да обърна Вашето внимание на няколко от предвидените разходи, за които колегите преди малко споменаха. На първо място, по отношение на прословутите 10 милиона за

Въобще не е сигурно дали зад тези разходи не прозират непрозрачни финансови интереси. Не можем да го докажем, но при положение че в условия на криза се предвиждат 10 милиона за административна издръжка, трябва да сме много наясно по какъв начин прозрачно се разходват тези допълнителни средства. допълнително към тези 10 милиона. Съдебните разноски по постъпили изпълнителни листове – 3 милиона 800 хиляди. Това са така наречените надлимитни дейности на болниците. Уважаеми колеги, от тази трибуна през последните четири-пет на Националната здравноосигурителна каса сме правили предложения за отпадане на лимитите в болничната помощ и на регулативните стандарти в извънболничната, подчертавам – в извънболничната, а не в доболничната помощ. Това, което сме предлагали, не беше прието през годините и сега сме свидетели на факта, че в периода 2015 – 2018 г. са натрупани тези задължения, които, забележете, не са предвидени в бюджетите, но са проверени, изпълнени и задължително и задължително трябва да бъдат изплатени, защото това трябва да става със съдебно решение, след като бюджетът може да предвиди всички тези разходи предварително. В условия на криза е изключително важно разходите да бъдат приоритизирани. Защото ако приоритетите не са насочени към здравноосигурителни плащания, тогава остава въпросът защо тези административни разходи, които се предлагат сега, не са предвидени в редовния бюджет, защото те са регулярни и няма как да бъдат включени в рубриката „Кризисни разходи“? Това е забележката ми към тези 10 милиона. На следващо място, по отношение на средствата за поставяне на ваксини. Важен е въпросът дали ще бъдат платени като трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването, или като здравноосигурителни плащания, но още по-важен е следващият въпрос: дали тези 14 милиона за здравноосигурени и 5 милиона за здравно неосигурени – общо 19 милиона, ще доведат до очаквания ефект? Искам и ще се радвам, ако в оставащите три месеца 1 милион 900 хиляди български пациенти, български граждани, се ваксинират и българските българските лекари и служителите в РЗИ се възползват от тези 19 млн. лв. Дано този разход да бъде изпълнен, защото той ще бъде полезен за системата на здравеопазването. И сега,

Диференцирани разходи, а не 120 милиона, които да се дадат в... Уважаеми колеги, ние всички бяхме против това джипката да разпределя разходите. Сега определяме нова джипка Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, само че тази джипка вече е с девет места, защото членовете на Надзорния съвет са деветима. Трябва ли на девет четирима са представители на държавата, да им дадем възможността да разпределят по собствено усмотрение, без методика, без ясни правила

средствата, пак повтарям, трябва да бъдат приоритизирани, трябва да бъдат за здравноосигурителни плащания, трябва да бъдат изразходвани прозрачно, за да могат да стигнат. От нашата парламентарна група се надяваме, че между първо и второ четене ще бъдат направени предложения, които да направят ефективно действащ Закона за актуализация на бюджета на

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Народните представители от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ по същество подкрепяме така предложения Законопроект за актуализация на бюджета на Здравната каса за 2021 г. Вече стана ясно, че за да обезпечим постоянно нарастващите потребности на здравната ни система към медикаменти и медицински изделия, към обезпечаване на персонала, ангажиран с работата с ковид пациенти, е крайно належащо именно да се актуализира бюджетът. Длъжни сме обаче и ние де изразим притесненията си по отношение на определени точки. На първо място, неведнъж споменатото вече създаване на нов ред в чл. 1, ал. 2 в размер на 120 млн. 465 хил. лв. за здравноосигурителни разходи в условията на пандемия. За нас тук липсва достатъчно информация за структурното разпределяне на тези разходи по съответните направления. От изброените седем вида медицински дейности единствено упоменатите точни разходи са за поставяне на ваксини за COVID-19. По останалите предвидени дейности липсват критерии, обем и принципи на разпределение. Считаме за целесъобразно и необходимо да се детайлизира разпределението на тези средства на база определяне на прогнозните потребности по крайните направления спрямо актуалната ситуация в страната, като така ще се осигури справедливо разпределение на средствата и една сигурност за справяне с кризата. Разбира се, в условията на поредната ковид вълна неминуемо ще възникнат непредвидени или спешни разходи, които ще бъдат допълнителни – извън предварително начертаната рамка, и за тях е необходимо да се предвиди механизъм за пренасочване на част от средствата от едно перо към друго при запазване на пълна прозрачност и под ясното съгласие на законодателя.

По отношение на разходите за лечение на тежкоболни пациенти с COVID-19. В рамките на съществуващите клинични пътеки, а именно 39-а, 104-а и 48-а разходите често надвишават цената на съответните клинични пътеки. Това налага коректно и справедливо остойностяване на цените им, като се вземе предвид и становището на експертите и представителите на болничните сдружения. Затова ние приветстваме предвижданото повишение на цената на клиничните пътеки, което е внесено като част от Законопроекта. Подкрепяме напълно и идеята за създаване на пакет за дейности по диагностика, лечение и проследяване на пациенти с COVID-19 в амбулаторни условия. Това би облекчило до голяма степен натоварването на болничната мрежа и на работещите в нея, но и тук липсва ясен протокол и поведение спрямо конкретните клинични и параклинични критерии, липсва яснота за обема на финансираните дейности и редът за тяхното финансиране. Важно съображение е, че съществуването на неясноти и липсата на предвидимост в разпределението на допълнителните разходи би могло да рефлектира в засилване на недоверието и несигурността и у пациентите, и у персонала, ангажиран с тяхното лечение. Това само по себе си е способно да подкопае основите на и без това крехката ни здравна система. Точно сега е важно да бъдем възможно най-ясни, най-точни, конкретни, последователни и обосновани в действията си, за да създадем сигурност и стабилност на цялата система в здравеопазването, така че да може да посрещне предизвикателствата, които стоят пред нея. Затова ние ще подкрепим актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, но ще настояваме за внасяне на по-голяма яснота и прозрачност в разходната ѝ част. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Таваличка. За реплики? Не виждам. Господин Симидчиев, заповядайте.

Бюджетирането едва ли има по-дестилиран израз на стратегията в здравеопазването от това какви пари и къде ще ги изразходваме? И от тази гледна точка е много важно това, което се чу в залата всичките политически сили – че нямахме нещо, за което да се обединим и да кажем: ето това е стратегията, с която ще се справяме в идния период. И това е изключително важно, когато сме в период на толкова много взаимно интерфериращи се кризи. „Демократична България“ счита за една от своите най важни политически задачи спирането на злоупотребите с парите ни за здраве. И понеже здравеопазването систематично се сочи като сектор с повишени нива на лобизъм, обслужване на частни, корпоративни и политически интереси, както и непрозрачност при изразходване на публичния ни ресурс, просто като един пример – между 2016 г. и 2020 г. разходите за здравеопазване са се увеличили с около 56%. Всеки седящ в тази зала и всички, които ни слушат в момента, могат да кажат дали имаме 56% подобряване на здравния статус, или на качеството на услугите в същия този период?! Тоест увеличаването на здравния ресурс не винаги е свързано с подобряването на здравето. Именно това е нещо, заради което, когато правим бюджет и мислим за стратегията на здравеопазването, трябва да разсъждаваме какво трябва да направим, така че да постигаме ефекта. Едно от важните неща е липса на адекватна система за електронно проследяване на разходите, което да бъде интегрирано с другите електронни системи в нашата здравна система. То касае ефективността на разходите например по клинични пътеки и диагнози, включително и тези, свързани с коронавирусната инфекция, което да създава предпоставки за намаляване на неефективността на разходите и насочване на този въпросен бюджет, който сега ще гласуваме, в местата, където ще се създава най-много позитивен здравен ефект. Предвидената актуализация от 124 млн. лв. считаме, че е нужна като количество, но не е достатъчно гарантирана срещу непрозрачност на разходите на този изключително ценен публичен ресурс.

спрямо обичайните разходи в нековид период или предковид период. От наличните данни предвидените разходи за ковид през изминалите две големи епидемични вълни не надвишават значимо прогнозните и създават възможност за доста прецизно прогнозиране на разходите в зараждащата се в момента Причината за това е, че за разлика от много държави, които въведоха имунизацията, която драматично намали хоспитализациите и промени съотношението на това какво се случва в здравната система, в България все още имаме нисък процент. броят на хоспитализираните, за които апелираше професор Михайлов, ще бъде горе-долу същият – от порядъка на 10% от диагностицираните, и няма да имаме адекватното намаляване на хоспитализациите, интензивното отделение и смъртността, именно защото ваксинационното покритие е много ниско. Ако мотивирането на актуализацията е справяне с пандемията, то е наложително да се дефинира конкретна активност, която да бъде финансирана например предложената за въвеждане на амбулаторна процедура за ковид. Ако ние ще правим стратегия и ще искаме да преместим фокуса на справянето към доболничната помощ, то трябва да бъде адекватно финансирана тази дейност и още с бюджета стратегически да е ясно как кова ще стане. Между двете четения на Законопроекта е наложително да имаме критерии за контрол и гаранции срещу неефективно изразходване на този изключително ценен публичен ресурс. Това, което чух в залата, беше гледната точка на всяка една от политическите групи, с която в голям процент всеки един от нас ще е съгласен. Има разлики, но, за да постигнем справяне с пандемията, е необходимо да имаме консенсус, включително и фактът, че ваксините спасяват живот. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Чорбанов. За реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Министър, на всички ни е ясно, че в ситуация на криза бюджетите, които се формират, трябва да имат буфери, които да поемат много непредвидени неща. Въпреки цялото ни желание за пълна прозрачност, за пълна дефиниция на всичко, което има в бюджета, едва ли ще се получи точно така в края на годината, когато ще се направи анализ в неговата разходна част.

и ако е възможно да прецизираме колкото се може в по-голяма степен някои пера, които от наша гледна точка се нуждаят от допълнителна информация, за която желаем да внесем корекции преди второто четене на промените в Законопроекта за

Може би ще е хубаво да има една допълнителна прецизираща информация дали става дума за нови пациента, в смисъл такива, които до момента не са ваксинирани, или очаквайки, с оглед Ваше изказване, информация от европейските регулаторни органи да се пристъпи и към трета ваксинация? Аз вярвам, че много от ваксинираните с първа или втора доза биха искали да си направят и трета доза. Дали в този случай става дума за 700 хиляди нови души, защото 14 милиона предполагат 700 хиляди души, които да бъдат ваксинирани с две дози? Така че от тази гледна точка това не е абсолютно ясно. Не е предвидено като перо колко точно да бъдат парите за поставяне на

Така че от тази гледна точка смятам, че това трябва да бъде прецизирано, да бъдат поставени критериите за тези ваксинации, защото действително, ако става дума, с оглед досегашните темпове на ваксинация. Да бъдат един изключително амбициозен план, но, ако тези хора решат да си поставят трета доза евентуално при такова развитие на събитията от европейските регулаторни органи, дали тогава те ще бъдат достатъчни за осигуряване на този бюджет? Благодаря. Благодаря Ви, господин Чорбанов. За реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Както вече стана ясно от името на нашата парламентарна група, ние на първо гласуване ще подкрепим предложената актуализация, корекция на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. каса. Досега се представиха сериозна част от нашите бележки и препоръки, които имаме по отношение на бюджета, който се разглежда. Ние ще подкрепим този бюджет, господин Министър, защото по време на изслушванията, които имаше тук, стана ясно, че без да има актуализация на бюджета, няма как да бъдат осигурени така необходимите средства с оглед на кризисната ситуация и четвъртата вълна, която се задава, от ковид пандемията. Тези средства трябва да бъдат осигурени. Те безспорно са необходими, но имаме и сериозни бележки, които трябва да бъдат отразени между първо и второ четене, но считам, че не е коректно това, което казахте, изцяло тук народните представители да представят едва ли не цялостна разработка на предложенията, които трябва да бъдат направени между първо и второ четене. Отговорните субекти са ясни в лицето на Министерството, на Националната здравноосигурителна каса, тук е управителят, така че наистина всичко това трябва да бъде и много прецизно. Както и другите колеги призоваха, аз също ще кажа, че трябва много ефективно и целево да се покрият всички потребности. Бих искал да обърна внимание на това: вярно, че този бюджет е за кризисна ситуация, за кризисни мерки да се осигури необходимият финансов ресурс, лекарства, необходими предпазни средства, мерки, дезинфектанти и така нататък, но добре е, когато се разглежда един бюджет, защото философията трябва да предполага едно продължение, един континуитет на това, което тук дискутирахме, и по принцип визията, която трябва да има за промени във функционирането на системата на здравеопазването. Ние пледираме, аз съм казвал нееднократно и на заседанието на Комисията, че колегите, целият медицински персонал, аз като лекар поддържам тези, които работят на предния фронт и в болничната помощ, и всички лекари, целият медицински персонал, няма да ги изброявам подробно, трябва да получават средствата, които са предвидени. Това, което чухме от доцент Киров, представляващ общопрактикуващите лекари, е, че те не получават в достатъчна степен за средата, в която работят, средствата, които са обявени. Считам, че това не е коректно за лекарите, които са там, за медицинския персонал. Няма значение дали влизат да работят половин, един час или почасово да бъде определяно какво да получават. Смятам, че тази норма не е най-обективната, най-кардинално

процес на лечение, на профилактика и дейността, която извършват. Нека да не забравяме, че много лекари и медицински персонал загубиха даже и живота си в тази среда. Така че да има коректност за това. Другото, което бих искал да кажа като впечатление, е, че никъде не се коментира да се промени, многократно сме обсъждали, пропорцията между финансирането на доболничната и болничната помощ, най-общо казано. Знаем много добре, че всеки вложен лев в доболничната помощ за превенция и профилактика спестява 10 лв. в болничната част. Така че средствата, които ще се разходват, биха били много по-ефективни и биха постигали много по-високи цели. Тук и други колеги посочиха, че с 50 и над 50 процента се увеличават средствата, а качеството на здравеопазването едва ли се е променило. Дискутирахме тук, обсъждахме, имаше дебати за детското здравеопазване. Никъде никаква дума не се споменава. Добре е всичко това да бъде предвидено. Ако сега се разглеждат кризисни мерки, поне да се набележат и да се каже, че има визия за развитие в бюджета за следващата година това да бъде заложено. заложено. Винаги се споменават детското и майчиното здравеопазване, но, за съжаление, всичко това остава само декларативно, не се предвиждат конкретни мерки и действия, а всичко това става през финансова рамка, която да обезпечава подобрението на функционирането на детското здравеопазване, където знаем, че смъртността е една от най-високите в рамките на Европейския съюз. С оглед на демографския профил и детското здравеопазване, и майчиното здравеопазване наистина трябва да бъдат един от приоритетите във на системата на здравеопазването. Бих искал да кажа няколко думи за лекарствената политика. Ние сме страната, където пропорционално от разходваните средства най-висок процент се отделя в най-бедната страна – членка на Европейския съюз. Ние ползваме най-скъпите лекарства. В това отношение няма как да не бъдат предприети действия и ние ще пледираме занапред това да бъде подобрено. Това е много, много над средната норма, която е приета в страните – членки от Европейския съюз. В нашата страна този процент е доста висок, близо 100% е по-висок в сравнение с другите страни с изключително висок стандарт в Европа и много по-високи цени на лекарствата. Накрая бих искал да спомена за информационната система, която е взета с Решение на Народното събрание, да бъде имплементирана, да бъде изградена. Добре е да се предвиди да продължи процесът на изграждане на информационната система, защото освен информираност, функционирането на информационната система и електронизацията на здравеопазването за разходването на средствата, за контрола, който ще се упражнява. По този начин действително ще има много по-голяма ефективност от средствата, които се разходват в системата на здравеопазването. Имаме и още много бележки, които ще отразим между първо и второ четене. Ние ще направим нашите предложения, но с но с голяма загриженост ще следим точно по какъв начин ще се дооформи разпределението на средствата, които са предвидени за тази кризисна ситуация. Не трябва да забравяме и хоризонта, който е пред нас, за следващи

Не виждам. Заповядайте, господин Ангелов,

Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, дами и господа народни представители, уважаеми професор Салчев, господин Министър! Ние няма да подкрепим внесения Законопроект за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса по една много проста причина – винаги сме се съобразявали с експертните становища и винаги сме чували гласа на хората, които работят в системите, към които са насочени средствата, които ние ще гласуваме. Българският лекарски съюз е основният партньор по договарянето с Националната здравноосигурителна каса за Националния рамков договор. Българският лекарски съюз категорично възразява срещу начина на разпределение на средствата по актуализацията на бюджета на НЗОК, които бяха гласувани на първо четене в Здравната комисия. И е ясно защо: планираните допълнителни средства са в размер на 134 млн. лв., от които за издръжка или административни разходи – 10 млн. лв., 4 млн. лв. за резерв и 120 млн. лв. за здравноосигурителни плащания, които, забележете, уважаеми дами и господа народни представители, ще бъдат гласувани така, че да бъдат разпределяни с решение на Надзора на Здравната осигурителна каса. В Закона за здравното осигуряване категорично е записано, че средствата от здравноосигурителни вноски се гласуват от Народното събрание по пера. Всички подзаконови актове – Националният рамков договор, Методики, гласувани от Надзорния съвет на касата, също се гласуват по пера. Недопустимо е това, което искат от нас Министерството на здравеопазването и Министерският съвет, да гласуваме едни 120 млн. лв. ей така, които да се изхарчат по критерии, които ние не знаем, с извинението, че трябва да се управлява ковид кризата. Хайде сега да си поговорим малко за ковид кризата и нейното управление. Защо Лекарският съюз отказва да подкрепи така внесения законопроект? Много просто българските лекари бяха излъгани, с българските лекари Министерството на здравеопазването се подигра по най-брутален начин, като за последните няколко месеца те не получаваха парите си по 1000 лв. за първа линия. Нещо повече, забележете, Лекарският съюз беше няколко пъти, нека да използвам думата манипулиран, че няма да има никакъв проблем със средствата за първа линия, и в един прекрасен момент се оказва, че някои лекари, които са на първа линия, а по малко – 250 лв., защото така е решило Министерството на здравеопазването. По отношение на заложените средства за усилване темпа на ваксинацията аз не знам как бихме постигнали усилване на темпа на ваксинацията тогава, когато министърът на здравеопазването прави противоречиви изказвания в публичното пространство. И, за да не бъда голословен, ще си служа с конкретни факти. Преди няколко дни министърът заяви следното: „Мисля, че само в Израел и още някъде в света експериментират с третата доза на ваксината.“ Забележете – думата е „експериментират“! Изказването е от 24 август две седмици, след като официалните власти на Съединените щати официално одобриха и разрешиха използването на трета доза ваксина. Вашингтон експериментира ли със своите граждани? Не мисля. Президентът Байдън задължи армията да се ваксинира. Байдън провежда експерименти върху американската армия ли? Изключено! Защо отбелязвам всичко това? Защото, когато говорим, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми български граждани, за ковид, за пандемия, за здраве трябва много внимателно да подбираме нашите думи. А защо точно думата „експеримент“ е избрал да ползва министърът на здравеопазването аз не мога да кажа – защото не е информиран, защото не чете какво се случва по света, защото просто не му пука,

В това партийно интервю в една партийна телевизия казахте, че хората умират с ковид, а не от ковид. Казахте, че стоите зад тези думи отпреди. Много е интересно как говорите едно пред националните телевизии, а съвсем друго пред една от партийните телевизии. Въпросът ми е: кой от двамата е истинският министър на здравеопазването на Република България? Нека тези думи дали българските граждани умират с ковид или от ковид да бъдат повторени пред националните телевизии. Това е една двойна игра. Това не е честно спрямо българските граждани. Не спрямо мен, а спрямо хората на България. И ще завърша с няколко конкретни неща по бюджета. Уважаеми дами и господа народни представители, с лека ръка на нас ни се представя един проект от 134 млн. лв., които ние ще гласуваме някой да разпредели, както сметне за необходимо, без да получаваме ясни отговори и без да получаваме факти. Ясно е, че в случая става въпрос за лично мнение на един човек в държавата. Само че, господин Министър, Вие имате право да имате лично мнение, но нямате право да имате лични факти. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Министър, очакването е, че именно здравният министър от кабинета Борисов 3, бившият здравен министър, ще замълчи или поне ще спести наглото си поведение от тази трибуна, защото българите не сме забравили как Вие управлявахте кризата от ковид, колко души загубиха живота си пред болниците и на стълбите в лечебните заведения (шум и реплики от ГЕРБ-СДС), как България стана рекордьор по смъртност и през март тази година стигна 21 на хиляда – рекордьор не само в Европа, но и в света. Никой не е забравил и за това как бяха излъгани медицинските специалисти – лекарите и медицинските сестри, и как обещаните по 1000 лв. се деляха между пет сестри по 200 лв. Не сме забравили за Вашия провал при управлението на третата вълна от ковид. Не сме забравили и

на маски, на калцуни, на различни консумативи. Така че най-малкото Вие би следвало да проявите малко скромност от тази парламентарна трибуна и да критикувате, изхождайки от това как се справихте Вие. Вашето управление на третата вълна на ковид, всъщност и на втората, и на първата, беше провал, който България плати със загубени човешки животи. Животи, които можеха да бъдат спасени! Така че повече скромност и смирение именно от Вас, защото Вие сте лицето на провала на управлението на кризата срещу ковид.

Искам да взема отношение по това, че Вие дотук изкарахте, че едва ли не този бюджет ще бъде приет, както е поднесен, както беше по Ваше време. Няма да се случи това и много добре чухте, че всички групи, които бяхме тук, поискахме детайлизиране на бюджета по пера. И това ще бъде направено, уверявам Ви. Вашето време няма да се повтори, така че просто спрете пред зрителите и пред телевизиите да правите някакви реклами

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Манолова, от Вашата уста думата „смирение“ звучи като ерес. Аз категорично нямам от какво да се срамувам и напротив, мога да се гордея с това, което постигнахме. И аз ще Ви кажа какво постигнахме.

Независимо дали на Вас и на другите политически партии това Ви харесва. Както казах, ще се повторя още веднъж: имате право на лично мнение, но нямате право на собствени факти. Фактите са много ясни и прости – България беше единствената страна в Европа, която с изключително меки мерки успя да преведе успешно българския народ през ковид кризата, за разлика от другите държави, в които хората пускаха есемеси, за да излязат. Българското правителство осигури достатъчно количество ваксини, което в момента министър Кацаров продава, подарява или дарява на други държави, или бракува, но не ги бракува, а ги крият във фризерите на РЗИ-тата, за да няма протоколи за бракуване в Изпълнителната агенция по лекарствата. АНГЕЛОВ: …много ясно и точно да комуникираме тази наша политика с българското общество. И ако преди малко професор Михайлов каза, че нещата, които получава като информация, са неясни, то нека да стане ясно за българските журналисти: те са такива, защото Министерството на здравеопазването вече не праща вечер подробната справка на българските журналисти за заболеваемостта по области, уважаеми дами и господа. Така че нямаме от какво да се срамуваме, госпожо Манолова. Можем само да се гордеем. И когато говорите за смирение, бъдете наистина смирена.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! В момента наблюдаваме един абсурден монолог от страна на човек, който по-скоро трябва да го е срам, защото, господин Ангелов, Вие не се справихте с кризата – има много факти, и през първата, и през втората, и през третата вълна. Докато умираха хора на стълбите в болниците, Вие обикаляхте с джипката

Бяхме първи по смъртност по време на Вашето справяне с коронавируса. Когато брояхме жертвите на хора, които се самоубиваха от етажите на най-големите болници в България, отговорността я носите Вие, защото Вие излизахте

да не казвам какви, защото сме политически коректни, в продължение на няколко месеца и твърдяхте, че не трябва да се носят маски, че не трябва да се слагат ваксини. Все още има във Вашата парламентарна група хора, които твърдят, че не трябва да се ваксинира населението, или поне го намекват, или поне се усъмняват в това. Вашият лидер дръпна една смешна реч няколко месеца след първата вълна, която ние пропуснахме заради мерките, взети от генерал Мутафчийски и българското правителство. Те спасиха българския народ в първата вълна. смях от ИТН.) Не Слави Трифонов, не Вие! Не Вие! Вие нищо не направихме, освен да пречите, разбира се. Вие горяхте маски по площадите, госпожо Манолова. Вашите хора, които ходеха и горяха маски, защото маските били, за да мълчим – това повтаряхте всички Вие. Вие нямате никакъв принос за решаването на коронавируса. Моят въпрос към Вас е: какъв е Вашият принос, господин Балабанов, и на Вашата партия, и на Вашите колеги към справянето с коронавируса? доколко са починали, по Вашата логика заради господин Кацаров вчера са починали 30 души. Това е по Вашата логика. Аз не го твърдя, но Вие го твърдите. (Ръкопляскания от Господин Ненков, заповядайте – втора реплика. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Господин Балабанов, изобщо не Ви прави чест. Намираме се в трудна ситуация. Светът е изправен пред огромно предизвикателство – икономическо, здравно. Всеки ден умират хора. Всеки ден! И сега тук е най-лесно да кажем: ето, правителството е виновно. Само че наистина, ако сме отговорни, трябва да си дадем сметка, че врагът е невидим и най-вероятно и занапред ще имаме сериозен проблем с него. Целият свят! Кое обаче е най-тъжното? Най-тъжното е следното: аз гледам и по другите общества как процедират. В такива ситуации би трябвало едно общество да бъде обединено или поне най-малкото да търси някакви общи допирни точки помежду си, за да може максимално леко, максимално с най-малко щети да минава през тези кризи.

е Вашата позиция? С противоречивите изказвания, които преди малко стана ясно, че Вие във времето ги правихте, мислите ли, че по този начин допринасяте да минем по-леко през това изпитание?! Ето, това е най-тъжното! Вместо в такива моменти обществото поне по тази тема, може би обединяваща всички, защото ние сме едно общество, ние сме българи, живеем заедно, трябва да си помагаме точно в най трудните моменти, а ние, за съжаление, за съжаление… В това включвам създаването или по-скоро невъзможността да се създаде работещо правителство и отиваме на трети избори – също допринася за това, че не можем да минем през кризата максимално с най-малко щети. Ето това е безотговорното поведение,

Искате ли увеличение на времето от ГЕРБ-СДС? Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Господин Балабанов, няма от какво да ме е срам – мога да го кажа 100 пъти, ако трябва. Само ще припомня на българските граждани това, което правихте Вие по време на нашите брифинги. Ние ги давахме всеки четвъртък с Националния оперативен щаб – от 10,00 ч. Отговаряхме на всички въпроси на българските журналисти – толкова, колкото бяха необходими, за да дадем отговор на всички въпроси, които вълнуват хората. Какво правехте Вие? Вие идвахте и задавахте въпроси, с които правехте послания как вирус няма, как маските са, за да мълчим, как това е пропаганда и така нататък. Същото по това време правеше и министърът на здравеопазването. Същото – като погледнете неговите постове в социалните мрежи! И ако аз от тази най-висока трибуна бия червената лампа, то е, защото ние трябва да сме обединени, то е, защото, когато говорим за COVID-19, само тогава трябва да говорим едно и също. Да, като човек и като лекар ми е много болно, че във Вашата телевизия министърът каза, че се умира с ковид, а не се умира от ковид. Някак си ми изглежда – на 24 август, изключително нелогично само ние да сме единствената държава в света, която сме прозрели истината,

Уважаема госпожо Председател! Тъжна е картинката, която наблюдаваме в момента, защото, господин Ангелов, трябва да Ви уверя, че появата ми на тези брифинги, които не бяха само в четвъртък, а бяха всеки ден – всяка сутрин, всеки обед и всяка вечер, всяка вечер, беше основателна, тъй като приоритет за Вас през цялото това време, преди ние да се появим, бяха въпросите на Беновска и на Ива Николова от едни други сайтове, които всички познаваме. Появата ми на тези брифинги беше да отговаряте на въпросите, които всеки един български гражданин си ги задава вечер, докато Ви гледат по телевизията, защото той виждаше един генерал в черна униформа, който е брилянтен коремен хирург, но е коремен хирург, а не човек, който се занимава с вируси, и един здравен министър преди Вас, който всъщност беше финансов такъв – когато Ви е изгодно. Българският народ не получаваше истинската информация за това, което се случва, а чуваше Вашите думи, че детските площадки ще бъдат превърнати в морги за трупове. Българският народ трябваше да бъде спокоен! Ние сме се позовавали единствено и само на фактите, тъй като нямахме възможност тогава да управляваме, а по-скоро гледахме нелогичните действия на Вашата политическа партия и на Вашия премиер тогава. Трябва да Ви е срам, господин Ангелов, че Вашите заповеди, които издавахте като министър на здравеопазването, бяха премахвани с лека ръка от премиера, защото не му изнасяше, тъй като той използваше тези въпросни брифинги по-скоро за политическата кампания на партия ГЕРБ.

За изказване ли? Това беше реплика на господин Ангелов. Няма такава процедура, госпожо Манолова. Ако искате по начина на водене? Имате право и на изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Имаше призив от страна на бившия здравен министър да се опираме на фактите. Факти, господин Биков, че аз или който и да е от парламентарната група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“ или от другите протестни партии сме горили маски – няма. Няма такива факти! Няма такива снимки, които да удостоверяват такива факти! Но снимки как здравният министър, заедно с шефовете на най големите болници, се вози в джипката и инспектира магистрали, вместо да

и Ви показват магистрали! Магистрали, които се оказва, че са построени с договори, които са в незаконни процедури. Това са фактите! Това са фактите! И ако наистина държите на фактите и ако наистина държите на това да бъде постигнато съгласие в навечерието на четвъртата ковид вълна, тогава защо не подкрепяте актуализацията на бюджета на Касата? на Касата? Защо не искате парите от осигуровките да бъдат изразходвани за болниците, за доболничната помощ, за лекарства за медицинския персонал? Защо не го правите?! Защото това е лицемерие, защото саботирате и защото Вашите призиви за консенсус са лицемерни – зад тях стоят партийните Ви сметки, но те за пореден път няма да се окажат верни! ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова. По начина на водене – господин Симидчиев. Надявам се да върнем дебата към бюджета на Касата, върху това, което можем да променим, което е бъдещето, а не миналото, което е факт. Дали то е било като ластик, или е било като план, който е параметризиран, това е минало. Нека се фокусираме върху бъдещето. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Симидчиев. За изказвания? Заповядайте. госпожо Председател, дами и господа

Вие много добре знаехте какво трябва да се направи в тази пандемия – спор за това няма, но не го правехте. В началото започнахме от ситуация, в която при 50 души болни ние затворихме градовете и абсолютно ограничихме цялата икономика – аз съм човек, който има собствен бизнес, и знам, че оборотите ни паднаха повече от двойно. Това беше една предозирана мярка. Лично аз не съм против нея, въпреки всичко, защото по-добре предозирана, отколкото никаква. В края на пандемията обаче, все още под Ваше управление, умираха по 200 души на ден Вие не правехте нищо, бизнесите бяха отворени. И причината затова, господин Ангелов, е много проста: одобрението тогава на правителството на ГЕРБ беше около 24%

Връзката е, че единственото смислено нещо, което се направи през последните месеци, е по предложение на доктор Симидчиев, и то е да има репери

от компетентността на други органи. Въпросът е, че трябва да ги има. Трябва да има последователно отношение. Вчера имаше едно изключително добро интервю по телевизията, в което се каза: по важно е да спазваме мерките, отколкото постоянно да внасяме нови. Ние сега се опитваме да изчистим авгиевите обори, които Вие ни оставихте, защото именно тази безпринципност – гледам Ви в очите и Ви го казвам, защото вярвам в това – доведе до ситуацията ние да сме последни в Европа по ваксинация. Това не е диагноза за българския народ,

Уважаема госпожо Председател, моля Ви, строго, принципно и безпристрастно да прилагате Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Днес имаме изключително сериозна и натоварена програма. Ако при всяка една точка се позволяват свободни съчинения на тема конкретен законодателен акт, ние няма да приключим на първо четене в рамките на няколко дни. Много моля да прекъсвате,

за справяне с кризата от епидемията и, от друга страна, няма да повиши рейтинга, защото е ясно, че това Народно събрание е по-скоро предизборно, а не в смисъл на това да се правят реални действия в интерес на българските граждани. Моля Ви строго да изпълнявате задълженията си и да контролирате реда в залата! ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Дариткова. За изказване Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, господин Министър, господин Председател на НЗОК! Аз ще говоря за бюджета, само че малко под формата на говорене за бюджетирането, защото ние се намираме днес – тук и сега, с необходимост да преразглеждаме бюджета на държавата с тези три негови основни съставни бюджета. Защото – това според мен не е добра практика и ще го кажа, когато обсъждаме Закона за държавния бюджет, не е хубаво да се преразглежда по толкова сериозен начин бюджетът на една държава насред годината. Това винаги означава, че той е бил зле планиран през предходната година, когато се е приемал. Част от проблемите с бюджета на НЗОК днес се дължат именно на дефицити на планирането в бюджета през предходната година. Доколкото знам, споменатите тук 1000 лв. допълнително за медиците на първа линия не са били изрично планирани за цялата година, а се вадят от резерв. Няма изрично перо за този разход и господин министърът в момента е изправен пред необходимостта да жонглира вътре с разходи – предполагам не е особено приятно това занимание, за да може да намери тези пари. Ние сега се опитваме това да стане

и да бъдат изрично включени, за да нямаме нужда пак да ревизираме по средата на следващата годината. Много Ви моля да се отнасяме сериозно към въпроса с това – самият факт, че ние днес разглеждаме една ревизия на бюджета, е критика към нас самите, че не сме го направили добре миналата година. година. Можем да влезем в дълбок разговор защо, кой е бил тук миналата година, кой не е бил в тази зала миналата година, кой носи повече отговорност, кой по-малко – едва ли този разговор ще приключи, но наистина апелирам

изпитвам известно неудобство да говоря и да споря с Вас по финансови теми, защото все пак съм медик, но категорично не сте прав. Бюджетът за тази година е планиран добре и това показва Отчетът за изпълнението на бюджета за първото 6-месечие, в което се установява, че има 120 милиона неусвоени средства за здравноосигурителни плащания през първото 6-месечие. Отделните параметри на изпълнение на бюджета са в рамките на допустимото за първите 6 месеца. Актуализацията на бюджета се прави само за да може Надзорният съвет по свое усмотрение да разпределя средствата от евентуално увеличени трансфери за здравно осигуряване в резултат на преизчисление на пенсиите и от включването на прогнозата за допълнително над предвидени в Закона за бюджета на Касата за тази година събрани здравни вноски, нещо, което е декларирано от НАП. Така че в този смисъл абсолютно коректно е планиран бюджетът. Тези средства, за които говорите, че са за медиците на първа линия, те се изплащат от трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването. Тази актуализация няма никакво отношение към тях, защото в нея се предвиждат основно средства за здравноосигурителни плащания, така че изказването Ви беше некоректно. Смятам, че актуализацията, която се прави, е недостатъчно издържана във финансово и правно-техническо отношение, както вече имах възможност да го заявя. Ще бъде много трудно на Комисията по бюджет и финанси, която е водеща, на второ четене да поправи всички тези неразбории. Наистина съчувствам на колегите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Не виждам. Заповядайте, господин Ганев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Дариткова, благодаря за тази критика. В нея аз чувам значителна доза смисъл, но от всичко, което гледаме в момента като представяне на предложения за ревизия и на трите бюджета и

Основната причина за това е, че таванът на разходите вече се доближава и всъщност основната причина да трябва ние да ревизираме бюджета, е необходимостта да се вдигне този таван, за да могат да се вместят всичките разходи, както са

някъде не е сметнато при една четвърта вълна какво ще се случи с тавана на разходите в България. Настоявам отново, че всъщност става въпрос за недобре, непрецизно планиран бюджет и затова призовавам, апелирам много повече да внимаваме, като планираме бъдещи бюджети, за да не се налагат такива ревизии посред година, защото това никога не е добре, особено от гледна точка на нормалното развитие на българското стопанство. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ганев. Други изказвания? Не виждам. Господин Министър, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Няма да използвам времето, за да отговарям на лични нападки, изречени по такъв злобен начин от очевидно обсебен човек, но ще го използвам, за да внеса допълнителна яснота. Първо по темата, която обсъждаме. Аз споделям много от критиките, които бяха отправени към Законопроекта за бюджет, но в голямата си част това са критики към състоянието на здравната система и към действащия в момента Закон за бюджета, който ние предлагаме да бъде допълнен. Да напомня отново, че предложението е бюджетът на НЗОК, който е в размер на 5,3 милиарда, милиарда, да бъде допълнен със 120 млн. лв. Как си представяте, уважаеми госпожи и господа, че с тези 120 млн. лв., които са под 3% от общия разход на Касата, министърът на здравеопазването ще промени философията на здравната система и ще реформира здравната система по начина, по който на някой му се иска? Може ли изобщо такова нещо да се очаква, или да се изисква да бъде постигнато с този инструмент? По отношение на това дали трябва да бъдат разпределени разходите или не. Този въпрос не е важен. Аз не съм съгласен с Вас, че ако разходите се разпределят с решение на Надзорния съвет на НЗОК, това не е прозрачно. Напротив – всички решения на Надзорния съвет на Здравната каса и обсъжданията се публикуват, стенограмите от обсъжданията се публикуват. Това е точно толкова прозрачно, колкото е прозрачно и заседанието на Народното събрание, няма проблем да бъдат диференцирани и да бъдат описани. Това не е пречка да бъде приет Законът, това не е основание да бъде отхвърлен Законът, това може да бъде направено без проблем. Защо е по-добре да не се прави? Ще Ви кажа и ще го свържа с въпроса, който поставихте за амбулаторната процедура, за възможността да се лекуват пациенти амбулаторно, а не само в болница, както беше досега от началото на пандемията. Този законопроект е изготвен и приет от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, министърът на здравеопазването е само вносител. Той няма право дори да прави корекции в него. Както е предложен, така се внася в Народното събрание чрез Министерския съвет. Това казва Законът за здравното осигуряване. Надзорният съвет на Здравната каса е приел Законопроекта преди няколко седмици. Това е времето, в което текат преговори за изработване на такъв тип процедура за амбулаторно лечение и тези преговори включват съсловните организации, Надзорния съвет на Здравната каса и за да се осъществи, трябва да бъде постигнато съгласие между тях и да бъде подписана съответната методология. Това е процес, който тече и в момента. По тази причина в Законопроекта, пак казвам, който е изготвен и преди няколко седмици е приет, няма как да бъдат отразени и планирани тези разходи. Слава богу, ако днес на днешното си заседание Надзорният съвет одобри тази процедура, ако я съгласува с Българския лекарски съюз – това преди второто четене на Законопроекта, може да бъде предвидено и като конкретно перо.

Този резерв е бил над 5% от нейните приходи и разходи. Този резерв Надзорният съвет е можел да го разпределя по начин, по който прецени за необходимо, за да подкрепи онези разходи, които са в преразход, и това е оперативна дейност.

да изготвим и да Ви предложим конкретни параметри по пера. Това не е проблем за приемането на бюджета. Това може само да затрудни Здравната каса предвид динамиката и неяснотата на ситуацията, нищо повече. Няма да се промени от това нито философията, нито начинът, по който ще бъдат разходвани парите, нито ще ги направи по-прозрачни или по-непрозрачни. Що се отнася до кризата, тъй като този въпрос беше засегнат и той е пряко свързан с предлаганото изменение не само на Закона за бюджета на НЗОК, но и за изменението на държавния бюджет. Казват се неща, които не са верни. Основните рискове, пред които е изправена здравната система, са два. Първият е лошото състояние на здравната система. Катастрофално лошо състояние на здравната система с нарушени всички баланси. Казвам го най-отговорно. Това е наследството, което ние получихме след 10-годишното управление на ГЕРБ. Тотално нарушени баланси на здравната система, нарушени баланси на междуболнична и извънболнична помощ, нарушени баланси между медицински, лекарски и сестрински персонал, нарушени баланси между отделните специалности в здравната система. Казвате: къде са парите за педиатрията? Къде да Ви посоча парите за педиатрията, като те трябва да последват

Това изисква реформа, това изисква време, изисква участие на Народното събрание, това не може да бъде предмет на Законопроект за бюджет на Здравната каса. Може ли със Законопроекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса да изменим тези баланси, които са натрупвани едно десетилетие? Не може да го изменим, нищо подобно не можем да направим. Това е основният риск, пред който сме изправени при следващата пандемична вълна.

най-късата продължителност на живота. Ние сме първенци по смъртност от лечими заболявания, първенци сме в Европейския съюз по предотвратима по предотвратима смъртност, плащаме най-много за лекарства и като пациенти доплащаме най-много от всички в Европейския съюз. Това са фактите за състоянието на здравната система. Тази система с нарушени баланси и с тези показатели трябва да влезе сега в битка с поредната пандемична вълна. Ние се обръщаме към Вас и искаме да кажем: подкрепете тази система, която се намира в изключително лошо състояние с още едни 120 млн. лв., вдигнете с още 2% възможността да разходват средства и да се използват тези средства за лечението на българските граждани. Ето това е смисълът на днешния дебат.

От 1 ноември до 30 април България загуби 26 хиляди живота повече, отколкото през която и да е от последните пет години. Ама не само пет години! През Втората световна война България е загубила 12 500 души на фронта. Само за шест месеца ние загубихме 26 хиляди души! Какъв друг атестат е необходим за управлението на кризата досега, кому е необходим друг атестат? Това не е просто лошо управление, такъв е начинът на управление, който трябва да стане предмет на разследване от прокуратурата, защото причината за тази висока смъртност е пряко свързана с лошото управление на кризата, тя е пряка последица от лошото управление на кризата. Вторият сериозен проблем, пред който е изправена здравната система, влизайки в пандемичната вълна, е лошото състояние на болниците болници, натрупали дългове, болници на практика декапитализирани, болници на прага на фалит. Да, такава е Александровска болница. Тя има 70 милиона капитал – едно от водещите лечебни заведения в страната, 70 милиона капитал, 70 милиона дългове!? 35 милиона от тях са в просрочие, с предоговорени споразумения от предишните директори на болницата, в които лихвата е от порядъка на 10 – 15 – 20% плюс основния лихвен процент. Как тази болница в това финансово състояние, в която непрекъснато се пукат водопроводи, тръби, покрив тече, как от болница в това състояние да очакваме от нея активно да се включи в битката с пандемичната вълна, да обслужва пациентите на високо ниво, да си върши работата, как лекарите, които работят, ще го направят това нещо? Много от тези неща в момента не можем да ги променим. Това, което можем да направим и за което апелираме към всички Вас като народни представители, подкрепете тези актуализации, да дадем възможност на хората да се справят с пандемичната вълна. Има време след това Народното събрание, следващото правителство, надявам се, да бъде редовно и да се заеме с тези реформи. Сега не е това моментът на дебата. Моментът на дебата сега е дали да подкрепим здравната система в трудния момент в лошото състояние, в което се намира, или да не я подкрепим. Срамно е, ако не подкрепите здравната система с измислени правно-технически аргументи и прочие. Ами поправете ги на второ четене, като не Ви харесват. Дайте парите на хората, гласувайки, за да могат да имат поне малко спокойствие в тази тежка битка, която предстои на всички Благодаря Ви, господин Кацаров. Други изказвания? Няма. Закривам дебатите. Преминаваме към първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса